Има кворум. Откривам заседанието. Господин Манев, заповядайте

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Вчера стана ясно, че на 2 февруари 2021 г. в изпълнение на издадената от Специализираната прокуратура европейска заповед за арест в Чехия е бил задържан Илия Стоилов. Илия Стоилов е брат и съдружник на депутата от БСП – Георги Стоилов. Дарител е на партията БСП по време на изборите – 2017 г. През 2020 г. Стоилов беше осъден задочно на седем години лишаване от свобода заради това, че през периода 2015 – 2017 г. е ръководил организирана престъпна група за изнудване и заплахи чрез физическо насилие. През август 2018 г. Илия Стоилов напусна незаконно границите на България и оттогава до днес се укриваше от правосъдието. Ще припомним, че след изчезването на брат депутатът от БСП Георги Стоилов обяви, че той не е беглец от Закона, а е отишъл в чужбина да се лекува. Днес става ясно, че това е лъжа. Още през 2017 г. от парламентарната трибуна групата на ГЕРБ призовахме БСП да се разграничи от своя депутат и да поиска оставката му. Вместо това получихме дежурния отговор, че всеки е невинен до доказване на противното. Илия Стоилов – основен спонсор на БСП, е бил съдружник с брат си и е осъден, задържан и предстои да изтърпи наказанието си. Каквото и решение да вземе оттук нататък БСП по казуса, то ще бъде закъсняло. През 2017 г. ръководството на БСП реши да сподели отговорността на тази престъпна дейност със своя другар и днес дължи обяснение за това свое решение. Припомняме, че в последните четири години редица депутати от ГЕРБ подадоха оставки само заради съмнения за нередности. Част от тези наши колеги вече са оправдани от българския съд, но със сигурност още дълго време ще останат петната от компроматите, които бяха изсипани върху тяхната репутация. В моментите на компроматната война, която проведоха срещу нас, ние предпочетохме всеки да поема сам отговорността си, за да не се прехвърлят съмненията за едно или други действие върху цялата партия. Вие предпочетохте обратното – цялата Ви партия да носи отговорност за действията на Илия Стоилов. Партията Ви носи цялата отговорност и за осъдената за клевета Елена Йончева, която заради компроматната си дейност беше наградена от Вас с евродепутатско място. Уважаеми госпожи и господа, времето е най-добрият съдник за едно или друго политическо решение. В края на настоящия парламент ние имаме очи да застанем пред своите избиратели и с добрите неща, които сме направили, и с грешките, които сме признали. Вие нямате тази възможност, защото в този парламент предпочетохте да се занимавате с компромати и черен пиар и от тази позиция да се държите като непогрешими. Големият проблем не е, че братът и съдружник на Ваш депутат е осъден и задържан за тежко престъпление, а че дори и този факт не е в състояние да Ви накара да признаете, че сте сбъркали, като сте го номинирали и защитили. Това гарантира, че подобни грешки ще бъдат повтаряни и все повече ще се превръщат в начин на поведение на Вашата партия. не е учудващо, че Вашият лидер във Варна Борислав Гуцанов, който сам по себе си е достатъчно спорна фигура, е решил да номинира за член на Районната избирателна комисия Николай Банев е син на небезизвестния и сочен за олигарх, който носи същото име, бизнесмен. Тази кандидатура сякаш идва да покаже, че нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили. Олигархът Николай Банев, който през първите 20 години след 1989 г. изигра решаваща роля в съсипването на българската икономика и който беше чест който беше чест гост и спонсор на събиранията Ви на Бузлуджа, на които пристигаше с майбаха си – днес е в ареста и очаква своята присъда. През това време небезизвестният Гуцанов предлага синът му да гарантира честността на предстоящите парламентарни избори в качеството си на член на Районната избирателна комисия. Уважаеми госпожи и господа от БСП, Вие имате право да взимате Вашите вътрешнопартийни решения. Ние нямаме никакво намерение да Ви даваме съвети в една или друга посока. След подобни решения и с подобна партийна история обаче Вие нямате никакво право да се държите като стожери на морала в политиката и от тази позиция да казвате кой е добър и кой е лош. Нямате право, защото не притежавате смелостта да се променяте и да осъзнавате грешките си. Затова, когато от тази трибуна Корнелия Нинова раздава морални присъди, никой не ѝ вярва. Затова през последните 14 години не сте спечелили нито местни, нито парламентарни, нито европейски избори. Убедени сме, че във всяко действие и решение в политиката се заплаща цена. Тя рано или късно се плаща тежко. Вие ще платите цената за грешките и неспособността да вземате адекватни решения на предстоящите парламентарни избори. Цената за Вашите грешки ще си бъде Ваша. Нашата ние я платихме. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, не разбирам подхилванията зад мен. Сигурно имат някакви основания, но Вие като председател на парламента и като част от парламентарната група на ГЕРБ би трябвало да дадете съвет на своите колеги, че подобни декларации не Ви помагат по никакъв начин. Това, което се демонстрира в момента, е в най-добрите фашистки традиции, в които отговорността не е… а търсим отговорност от роднините на тези, които са извършили престъпление, част от които не са и доказани. Ако всеки път ще изпращате на тази

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, мисля, че направихте сериозно нарушение на Правилника, допускайки тук от трибуната

Господин Иванов, ако обичате, напуснете трибуната! Господин Ерменков, по същество? Ще помоля, колегите, от БСП най-накрая да вземат да го прочетат този Правилник.

след нашата декларация господин Валентин Николов излезе и две минути обясняваше какво не трябва да се говори в една декларация. Вие го слушахте много внимателно. Изчакахте, не го прекъсвахте, дадохте му възможност да изкаже неща, които, първо, не бяха верни, второ, нямаше нищо от неговото изказване, което да бъде свързано с начина Ви на водене. изхождайки от това, че парламентарната група на БСП излиза със същото изказване, по същия начин, по същия проблем, Вие прекъсвате, не давате двете минути, обаждате се отгоре като на селска кръчма,

Не е декларация. По-скоро да Ви напомня, госпожо Председател, че точно преди една седмица тук в Народното събрание пред уважаеми народни представители аз Ви призовах министър-председателят да изпълни чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вие тогава обещахте както на мен, така и на народните представители, че ще помолите министър-председателя тази седмица да дойде в залата и да представи, или по-скоро да отчете резултатите от приоритетните досиета, касаещи Германското председателство, и, разбира се, новите приоритети и досиета, касаещи Португалското председателство. Желанието ми, както моето, така и на моите колеги, е да разберем докъде стигнахте с тази Ваша молба към министър-председателя – да изпълни конституционните си задължения. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Щях да включа темата в Програмата за работа на Народното събрание тази седмица, но господин Марешки по чл. 53, ал. 3 ме изпревари и предложи да поканим премиера тук. Вчера направихме гласуване. Това гласуване показа, че Вие нямате достатъчно гласове, с които да поканите премиера. (Шум и реплики.) Залата тук реши, че точката в момента не е на дневен ред. Аз не мога нищо да направя, господин Стойнев. Залата реши. По начина на водене? Благодаря Ви, госпожо Председател. По начина на водене, тъй като силно вярвам, че Вие работите за авторитета на Народното събрание, но като че ли с действията си напоследък въобще не го показвате, защото тук не става, госпожо Председател, реч за гласуване. Тук става въпрос за изпълнение на ангажименти на министър-председателя по Конституция – чл. 105, повтарям, ал. 4 и чл. 128 от нашия Правилник.

помолите министър-председателя най-накрая да дойде в българския парламент и да изпълни своите конституционни задължения. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да Ви помоля да призовете всички колеги да престанат с този цирк. Нека да се огледаме и да видим, че в залата от БСП присъстват само тези, които вчера бяха наказани от председателката си, тоест изхвърлени вече от политиката (ръкопляскания от ВОЛЯ и ГЕРБ), и тези, които бяха възнаградени да бъдат водачи на листи. Разбирам, че за тях кампанията започва, но ние ги призоваваме нека да правим кампания, и ще Ви слушаме внимателно, колеги, с най-голямо уважение, ако излизате тук и казвате какво сте свършили до момента. Така че, госпожо Председател...

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчакайте, господин Марешки. Нека да пуснем господин Свиленски и тогава господин Марешки. Ще редуваме групите. Благодаря Ви, госпожо Председател. Опитвате се да прилагате някакъв дух на Правилника, но това да се редуват парламентарните групи се прави, когато има изказвания по същество по законопроекти, а процедурите се дават веднага – кой когато поиска. Така че трябваше да дадете думата на господин Марешки, но както и да е, решили сте с процедурите да спазвате Правилника.

Правилникът е няколко десетки страници и е хубаво в края на четиригодишния мандат да го научите, госпожо Председател. Преди една седмица Вие казахте, че ще проучите Правилника, ще го прочетете и ще направите така, че министър-председателят да дойде тук. Една седмица не Ви стигна да разберете, че по този Правилник – същия, който е Закон в държавата, министър председателят е длъжен да дойде тук. Няма нужда нито парламентарната група на ВОЛЯ, нито парламентарната група на БСП, ДПС, ГЕРБ, който и да е, да гласува, за да присъства той тук. Неговото задължение по Конституция, по закон и по Правилник, и по морал е той да бъде тук на шест месеца и да каже какво прави правителството в предстоящите шест месеца европредседателство. Това му е задължение. Колко време Ви трябва на Вас да прочетете Правилника, за да разберете това, че е внесено от дадена парламентарна група и друга парламентарна група крие министър-председателя, защото го е страх да дойде в тази зала? Защото година и четири месеца той не е влизал в Народното събрание, не е влизал в тази сграда и Вие продължавате да го криете, и не знам докога, и всяка сутрин ни представяте някакви нелепи декларации – това няма да измести дебата. Българските граждани ги интересува какво прави управлението, какво правим следващите шест месеца, когато предстои да се решават съдби на български граждани. Вие ги занимавате – вчера Спас Гърневски, днес Маноил Манев, утре не знам кой... ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, господин Свиленски. Всеки има право от трибуната на Народното събрание да прави декларация. Господин Марешки преди това, после господин Рашидов, после господин Гьоков. Видях Ви, господин Гьоков, моля Ви. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за

Правилно Ви беше отбелязано от колегите от БСП, че Вие нямате право да спирате цирка, който те разиграват, нямате право да спирате циркаджиите от групата да излизат и да се изказват. Обаче аз искам да Ви направя забележка,

Гьоков, съжалявам, че за четири години не можах да му запомня името, с което най-просташки се обърна към колежката Таскова, говорейки ѝ на Искам да Ви призова, когато има такива изцепки, просташки – още веднъж да кажа, от парламентарната група на „БСП за България“, да гоните депутатите спрямо Правилника, който имаме и който самите те настояват да спазвате стриктно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки. Господин Рашидов, заповядайте.

Председател, по начина на водене. Искам да Ви помоля да не позволявате от тази висока трибуна – едно работно място, оттук да се правят квалификации за хората. Преди малко нарекохте „фашисти“ колегите ми. Уважаеми колеги, в Германия има комплекси, има най-големия мемориал до Бранденбургската врата, еврейски.

Затова много Ви моля, аз не съм фашист и се чувствам леко засегнат. Затова Ви правя тази забележка, приятели, не за да Ви хокам. Спрете тази зала да я скверните. Не е позволено, не го правете, подсъдно е навсякъде по света. С какво право казвате на тези хора тук, че са фашисти или е фашистко поведение? Ами Вашето комунистическо по-добре ли е? Аз винаги съм Ви наричал социалисти.

Подозирам, че е намерил в интернет точката от Правилника. Мога да Ви предоставя и на хартиен носител. ГЕОРГИ Преди малко си позволихте да обвините парламентарната група на „БСП за България“, че не сме чели Правилника, но аз сега ще Ви докажа, че Вие не сте го чели.

през предходното председателство и за приоритетите на Република България по време на текущото председателство. Народното събрание изслушва министър-председателя или заместник министър-председател.“ ако Вие ми кажете, че Вие изпълнявате този член, аз няма да Ви повярвам, няма да Ви повярват и 240 човека, няма да Ви повярва и цяла България. Ако кажете обаче: аз като председател на Народното събрание съм подчинена на министър-председателя и не мога да го накарам да дойде в този парламент, ще обясни много неща от поведението Ви. Така че кой знае Правилника и кой не го знае, кой го прилага и кой не го прилага, е един въпрос, който наистина всички виждат. А към господин Марешки – господин Марешки, моето име може да не го... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега, това е по начина на водене. Ако искате, извън... Обяснете се извън залата. Нека извън залата да си обясняваме личните обяснения, колеги. Това е процедура на процедура, на лично обяснение. Нека да не нарушаваме Правилника.

Не, не защитавам никого, господин Гьоков. Не ме провокирайте. Просто не защитавам никого. (Народният представител

Добро име имате, господин Гьоков, затова сте и водач на листа вече. Добре, внимавайте от тук нататък да не се обиждаме. Хайде да не се обиждаме. обиждаме. Само да Ви кажа. После господин Марешки ще поиска, защото вече нарушихме Правилника и то ще стане по друга процедура, и няма да можем да работим. Ще бъде и по начина на водене. Добре, поемам цялата отговорност върху себе си, за да не можем да работим. Да, добре.

Господин Гьоков, много Ви моля! Много Ви моля да заемете мястото си в залата. Казахте за себе си каквото имате да казвате. Нататък изказването подозирам, че няма да бъде… и ще взриви отново залата. Заповядайте

Не, заповядайте да си заемете мястото. Благодаря Ви. Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван допуск в залата

режим на гласуване за допуск в залата. Гласували 145 народни представители: за 125, против 9, въздържели се 11. Предложението е прието. Поканете гостите в залата. Процедура? Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, току-що поканихме директор на дирекция „Животновъдство“, нали така, госпожо Белова? Законът, който ще гледаме и ще приемете, касае изсичането на българските гори! И аз сега разбирам, госпожо Председател, защо Вие бързате да започне работа по този законопроект – защото искате час по скоро да изсечете българските гори през Закона за пчеларството. Поради тази причина предлагам да поканите или министърът на земеделието, храните и горите, или поне някой заместник-министър, който отговаря за горите, защото през Закона за пчеларството ще сечете българските гори! И министърът на земеделието може въобще да не знае какъв закон ще се излезе след няколко часа от тази зала! Предложението ми е министърът на земеделието, храните и горите или ресорен заместник, отговарящ за българските гори, да дойде тук и да слуша какво му готви българският парламент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Ще информирам госпожа Танева. Заповядайте, госпожо Белова. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството, № 002-01-71, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2020 г., приет на първо гласуване на 14 януари 2021 г.“

Благодаря, госпожо Председател Уважаеми колеги, може да е малко необичайно, но по принцип искам да кажа, че имам възражение по отношение на заглавието на този законопроект. Първо по отношение на втората част Закон за пчеларството. Истината е, че това не е Закон за пчеларството, а закон за уреждане на някои технически въпроси и процедури, свързани с пчеларството. В този закон няма визия, няма политика, няма дългосрочни цели. Би трябвало елементите в него да са два: единият – опазването на пчелите като вид, вторият – развитието на сектора „Пчеларство“ в България. За съжаление, в него няма нито едното, нито другото. По първата част на заглавието – Закон за изменение и допълнение, е по правилно да се каже: Закон за деформиране и влошаване, защото предвидените промени са напълно излишни. Те създават допълнителна тежест, която ще бъде непреодолима за част от пчеларите. И тъй като Законът за ветеринарно-медицинската дейност не прави разлика между животновъден обект и лично стопанство, когато става дума за отглеждане на пчелни семейства и производство на мед, много от така наречените малки пчелари или ще влязат в сивата зона след приемането на този закон, или ще се откажат от дейността си. На българските пчелари искам да кажа следното: след изборите новото мнозинство в парламента, водено от БСП, ще приеме изцяло нов Закон за пчеларството

Маски се слагат, госпожо Председател, когато се отварят пчелни кошери и когато пчеларят се грижи за тях, а не в това пространство, което не е публично по смисъла на Закона. някои аргументи в тази връзка – това е пространство, за което има специален достъп. Това не е публично пространство,

Господин Шопов, всички в залата са с маски и изпълняват разпореждането на министъра. Заповядайте по Закона за пчеларството. Закона за пчеларството се правят опити от самото начало на това Народно събрание да бъдат направени лобистки промени в полза, уважаеми колеги, на няколко души, които усвояват европейски средства, получавайки стотици хиляди и милиони за тази дейност, които всъщност имат кошери и сандъци, в които няма пчели, и се отчитат пред съответните европейски институции по съответния начин – знаем как.

опити за промени – особено активни бяха тогава от ВМРО, без да се питат самите пчелари, председателите и членовете на пчеларските дружества в България. И в момента няма такива в залата, за да кажат своето становище. Целта е да се бие по тези български граждани, които отглеждат пчели за собствени нужди, които отглеждат

Това е полезното биосъобразно пчеларство. И тук другото, което учудва всички нас, е как може да се продължава с тази практика между двете четения да не се решават проблеми, а да се създават лоши практики чрез един закон, материя, с проблеми от друг закон – Закона за горите?! И защо трябва отново да взривявате обществото и да правите неща, които за всички юристи е абсолютно ясно, че са абсолютно противоправни?! противоправни?! Те противоречат на Закона за нормативните актове, промените противоречат на Конституцията – да говорим в момента по въпроса за изсичането на българската гора?! Да, това се прави.

трябва да Ви е ясно, че се прави по стария тертип – откакто се прави в самото начало на това Народно събрание. Защото в това Народно събрание няма юристи, няма юристи дори в Правната комисия. в Правната комисия, членуват колеги, които нямат нищо общо с правото. Това никога не е било! Това никога не се е случвало! И затова няма Народно събрание, в което нормативните актове, които се приемат, законите, които се приемат, да са с толкова ниско качество. И тук, накрая на мандата... призовавам цялата зала да престане с тези недомислици и този текст за горите да го отхвърли. Предложенията, които се правят, за убиване на обикновените, дребните, да ги наречем, но всъщност това е традиционният начин за отглеждане на пчели, за пчеларството, да бъдат отхвърлени и да се приключи с тази лъжа. Реплики? Не виждам. Господин Шопов, ако продължите да сте без маска в залата, ще Ви помоля да напуснете! Виждам, че маската, която Ви предостави квесторът на трибуната, остана там, а не е във Вас. Други изказвания?

въздържели се 12. Предложението е прието.

консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. (2) Съветът по пчеларство подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на държавната политика в областта на пчеларството. (3) Министърът на земеделието, храните и горите със заповеди определя състава на Съвета по пчеларство и утвърждава правила за организацията и дейността му. (4) В състава на Съвета по пчеларство се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Първо, ние от БСП категорично подкрепяме регистрираните земеделски стопани и пчелари. За БСП сектор „Пчеларство“ е приоритет и един от водещите сектори в аграрната сфера на България. Сега по отношение на предложението на Мария Белова и Ирена Димова в чл. 5. Уважаеми колеги, интересно е, че предложението се прави без да има обективни мотиви и истинска експертна оценка на въздействието. Няма данни предложението да е обсъдено и със сектора. По време на дискусията в Комисията по земеделието и храните на второ четене госпожа Василева – директор на Дирекция „Животновъдство“, заяви, че единствената причина за закриването на Националния браншови пчеларски съюз с промяната на чл. 5 е това, че той не е спрял роенето на пчеларските организации, които били станали 18 на брой. Вижте, нито му е работата, нито задължение на Националния браншови даже има законова делегация в досегашния текст, че може да има и повече от един национален браншови пчеларски съюз. Но този, който е изпълнил условията на чл. 5, ал. 3 от браншови пчеларски съюз. Четири пъти Съюзът е внасял документи в Министерството на земеделието, храните и горите по време на управлението на ГЕРБ, за да докаже този факт, но няма и досега отговор. От Министерството не отговориха защо от приемането на този текст през 2003 г. досега няма друг такъв

по подобие на Лозаро-винарската камара, и нейната цел е именно да подкрепя и стимулира функционирането на пчеларски организации, част от които са в неговата структура. Оставяме настрана факта, че няма формално, легално определение „Какво е пчеларска организация?“. Вместо да направим опит в Закона за пчеларството да дадем легална дефиниция какво е пчелар и оттам да изведем какво е пчеларска организация – такава, в която членуват само и единствено пчелари, ние създаваме още по-голям хаос премахваме единствената законна форма на представителност в сектора и оставяме на съвестта на министъра да определя какво е пчеларска организация. Сега очакваме и читалището в Шумен да бъде определено за такава, защото неговият председател е пчелар и в устава си пише, че подкрепя пчеларството. Горе-долу такава е и досегашната практика при съставянето на сега действащия със заповед на министъра Консултативен съвет по пчеларство, който редовите пчелари определят като гумения печат на министъра на земеделието. Може би добрата досегашна практика в кавички при функционирането на този съвет е подтикнало вносителите да ни го сервират като претоплена манджа. Истината обаче е една и тя е, че Националният браншови пчеларски съюз не се вписва в понятието „гумен печат“ на действията на министъра на земеделието и истински защитава интересите на сектора. По време на заседанието на Комисията стана ясно, че Съюзът е подал сигнал за контрабанда с 4 камиона български мед на границата с Германия и няма реакция от Министерството на земеделието, Също така Съюзът е предприел редица искови производства пред Административния съд срещу Министерството на земеделието, храните и горите като национална юрисдикция в сектора и е посочил незаконосъобразност на редица нормативни актове. браншови пчеларски съюз, това ще доведе до катастрофа за сектора. Но какво му пука на ГЕРБ и управляващите? Следващите управляващи да му мислят – те ще вадят този горещ картоф и на пожар ще трябва да гасят евентуални протести и бунтове на пчеларите. Също така Съюзът е посочил и редица, меко казано, корупционни текстове в Националната пчеларска програма и най-вече фактът, че близък до ГЕРБ е разписал интервенциите по реда на чл. 49 от Регламента за стратегическите планове. Това не може да бъде преглътнато от ГЕРБ и затова закриват

Благодаря, госпожо Председател. За да не се спекулира с думата „браншови“, искам да направя това изказване. Това, което нарича преждеговорившият „браншови“, е една обикновена неправителствена организация, която твърди за себе си, че е браншови съюз. Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че през всичките години на управление на БСП, също и когато беше в опозиция, аз не знам те да са внесли сериозно предложение за приемане на закон за браншовите организации в България. Липсата му е сериозна слабост на функционирането на нашата икономика не само в тази част от земеделското производство, което сега обсъждаме,

в Годишните доклади по оценка на изпълнението на европейските програми в България, официално сме записали това, че е голяма слабост във функционирането на българската икономика липсата на закон за браншовите организации. Сега

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, Вие много работи не знаете, свързани със земеделието, но аз ще Ви прочета сега действащия закон, който е от 2003 г., и вижте какво пише в чл. 5 – да бяхте поне това прочели! „Чл. 5. (1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието, храните и горите се подпомага от национален браншови пчеларски съюз.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като в момента процедурата е второ четене на Закона и са направени конкретни предложения по § 1 за изменение в чл. 5, аз искам да се обърна към председателя на Комисията госпожа Белова, която представи Доклада, и да направя забележка на това, че

и искам да обърна внимание върху ал. 3 от нашето предложение, която не виждам как е интегрирана в предложението на Комисията. Тя звучи по следния начин: Съветът по пчеларство обединява и представлява интересите на българските пчелари, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството…“ Искам да подчертая, че това, което предлагаме ние като философия, се различава от предложението на мнозинството. В същото време отчитаме, че създаването на съвет по пчеларство към министъра на земеделието е голяма крачка напред от гледна точка на регулирането на проблемите в сектора, но също така и на нивото представителство. Защото така, както е направено предложението в момента, в което министърът със заповед определя състава на съвета по пчеларство, за нас представлява един допълнителен орган, който ще бъде характерен с по-висока степен на администриране на отрасъла, отколкото за увеличаване на неговото представителство. Затова настояваме настояваме с нашето предложение в Закона да бъде определен широк кръг от организации и физически лица, ангажирани в сектора, какъвто е случаят с представителите на научните организации, които да могат да консултират министъра и да отстояват и формират държавната политика в този отрасъл. Става въпрос за различна философия при формирането на този орган. В същото време подкрепяме идеята, че е необходимо създаването на съвет по пчеларство, доколкото от приемането на Закона през 2003 г. досега е натрупан огромен опит в повечето случаи негативен от гледна точка на управлението на отрасъла. Затова считаме, че единственият верен път за решаването на тези проблеми е максимално широкото представителство на ангажираните с отрасъла различни стопански физически и други Отчитаме предложението на Комисията за изменение на чл. 5 и в същото време считаме за необходимо да се разработи в 6-месечен срок от приемането на Закона правилник за приложението му, тъй като отсъствието на Правилник за приложението се посочва от всички браншови организации като основен недостатък на сегашната законова и нормативна уредба на сектора. Предлагаме в Заключителните разпоредби, за да не взимам думата тогава

настоявам ал. 3, която е част от нашето предложение, която аз прочетох частично, да бъде гласувана, тъй като не приемаме предложението

и за никаква нова философия не става въпрос, за която Вие твърдите. Вижте какво пише в сега действащия закон: „(4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството, и има за цел да подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси на своите членове и да съдейства и да съдейства на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството.“ Ами това, което Вие предлагате, е същото – Вие на практика сте го преписали.

на пчелни продукти, търговци на инвентар, научни работници – това, което Ви изчетох в действащия закон. Забележете, даже в този смисъл е и последното изменение в Регламента за стратегическите планове – чл. 49, т. 5, който задължава правителството да си сътрудничи с всички организации в областта на пчеларството, а не само с пчеларските организации. Как тогава Министерството ще изпълни това условие и този… ПРЕДСЕДАТЕЛ Посочете кой член, коя алинея и колегите сами ще направят справка. Не е необходимо да им четете Закона от трибуната. (Ораторът Госпожо Председател, извинявам се, но това е изключително важно, Вие поне го чуйте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, но има някакъв регламент. Все пак две минути и 20 секунди. РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Чуйте го поне Вие. Как тогава Министерството ще изпълни това условие и този съвет ще подпомага министъра в това сътрудничество? Това ще наложи сформирането на нов орган ли? В този смисъл съм подал и писмен въпрос към госпожа Танева.

Аз смятам, че в крайна сметка всички, които се изказват от гледна точка на представителството на бранша пред министъра и изпълнителната власт, и формирането на държавната политика, са водени от добри подбуди, предполагам, че и господин Георгиев по този начин е вярно, че защитава само Националния браншови пчеларски съюз, а въпросът за неговото представителство очевидно е дискусионен, това стана ясно и на обсъжданията в Комисията. Следователно създаването на нов орган, който да даде възможност на всички представители в бранша да имат контакт и да могат да участват във формирането на държавната политика, е една стъпка напред. И когато една организация, независимо какво е нейното име и какво пише в Закона, се деформира или стигне до ниво, до което е обслужвала ограничен кръг интереси лични и корпоративни, би следвало държавата да влезе в ролята си и да компенсира със законодателни средства настъпилите недостатъци. Това е, което имам да кажа. Считам, че не става въпрос за преписване на функциите на Националния браншови пчеларски съюз, а за създаване на нов съвършено различен орган, с друга степен на представителство и друг начин на взаимодействие с изпълнителната власт, респективно с министъра на земеделието.

Благодаря за дадената ми възможност. Аз уважавам господин Георгиев като човек, който чете, който се интересува, един от хората в Комисията е, който дава обосновани предложения, но не приемам неговото предизборно поведение по отношение на мен, че едва ли не аз не съм чел нищо и не разбирам и не само това, ами ми спомена името за втори път. Искам само да кажа и на всичките народни представители, че в България, още веднъж да подчертая, няма закон, който да регламентира браншовите организации. Това че някъде е казано, че трябва да се подпомага работата от браншова организация, не означава, че групичката, която се е събрала, е браншова организация това да се има предвид, и тази групичка, която е, така да се каже, форпост на БСП в политическите ѝ борби, не бива да бъде считана като такава, защото няма законно основание, на което тя да се счита за браншова организация. Повтарям, в България няма закон за браншовите организации. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Първо, добре е да се види стенограмата какво съм говорил аз към двамата колеги. Второ, към Вас. Вие трябваше да прекъснете господин Петров,

Националният браншови пчеларски съюз, както и Националната лозаро-винарска камара, те са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, така че няма как

Първо подлагам на гласуване предложението на господин Жаблянов за ал. 3 – от предложението на господин Чавдар Велинов и господин Валери Жаблянов.

1. участва в изготвянето и изпълнението на държавната политика и европейски и национални програми в българското пчеларство чрез участие в работни групи и комисии и чрез членовете на пчеларските сдружения в общините във всички форми на развитие и подпомагане на пчеларството; 2. подпомага пчеларите и функционирането на техните пчелини чрез пчеларските сдружения в общините, които решават съвместно с общинските органи за настаняването и регистрирането на нови пчелини; избягване на пренаселването с пчелни семейства; безопасното провеждане на растително-защитните дейности на фермерите и горските стопанства и опазването на пчелните семейства; 3. участва в разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти; 4. предлага на министъра на земеделието, храните и горите начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството; 5. участва в разработването на програми с други държавни институции във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата и биологичното разнообразие, свързани с опрашването, извършвано от пчелите; 6. координира пчеларските сдружения в общините в тяхната дейност с частно практикуващите ветеринарни специалисти и общинските ветеринарни лекари здравно-профилактичната дейност на пчелините; 7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени; 8. подпомага организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с други държавни институции и юридически лица; 9. съдейства за организиране и развитие на биологично биологично пчеларство; 10. изпълнява и други функции в българското пчеларство, които не противоречат на законите на страната.“ Комисията не подкрепя предложението. подкрепя предложението. Предложение от народните представители Мария Белова и Ирена Димова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. Членове 6 и 7 се отменят.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, моето изказване по § 2, чл. 6 – предложение мое и на господин Чавдар Велинов, ще го съчетая с процедурно изказване по начина на водене. По Правилника на Народното събрание на второ четене от трибуната се изчитат всички постъпили предложения. В предишното ми изказване аз направих предложение към госпожа Белова да прочете предложението на народните представители Чавдар Велинов и Валери Жаблянов, тъй като ал. 3 се отличава съществено, съдържателно от предложението на Комисията и по никакъв начин нашето предложение не е интегрирано в него. Аз не разбрах защо не беше прочетено от трибуната, не разбирам защо не е подложено на гласуване, така както изисква Правилникът? Ако по този начин ще се прави законодателството с нарушаване, включително на формалните правила на приемане на законодателните актове, това не е добър финал за Четиридесет Не знам как да постъпим в тази ситуация и какво да Ви препоръчам, тъй като Вие не водехте заседанието, то беше водено от госпожа Караянчева, но нашето предложение с господин Велинов не беше изчетено и не беше гласувано. То фигурира в Доклада. Предлагам да се върнем към предния параграф. Намерете вариант, в който това да стане. Това ми е процедурното предложение. Ще пристъпя след малко и към моето изказване по § 2, чл. 6. СИМЕОНОВ: Господин Жаблянов, първо, имате основание за претенции по отношение на Доклада. Редно би било тази ал. 3 да бъде обявена, да бъде изписано, че не е приета и да бъде гласувана, но тя беше гласувана.

следи четенето на Доклада, следи всички текстове и казва на този, който води четенето на Доклада за второ четене, докъде да спре, за да има гласуване. Така че Вие не може да сте пропуснали, че текстът е пропуснат от четящия от трибуната.

фактическото предложение за промяна на целия сектор на пчеларството и начина на неговото управление. В § 2, чл. 6 в седем точки

Във варианта, който е предложен от Комисията, функциите се определят с правилник, утвърден от министъра. Ние предлагаме това да стане със Закона, защото известно, че тези органи, които се създават към отделните министри, трудно могат да бъдат балансирани във властово отношение, ако в Закона няма изричен запис за функцията на тези органи.

защото създаването просто на един орган, без изписани в Закона функции, го прави априори неработещ. Това е нашето предложение. Не разбираме смисъла, не разбираме аргументите, с които Комисията по земеделието и храните отхвърля предложението ни. Запознахме се с възраженията, а те са основно в т. 6 и т. 7, където става въпрос за конфликт със Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

да се гласуват първите две точки – като функция т. 1 участва в изготвянето и изпълнението на държавната политика и т. 2 подпомага пчеларите и функционирането на техните пчелини чрез пчеларските сдружения, които решават съвместно общинските органи за настаняване и регистриране на нови пчели. нови пчели. Според нас не е целесъобразно да се приеме съществуването на орган и цялата негова функционална насоченост да остане в ръцете на министъра – каквото реши той. Министрите се сменят, пчеларският отрасъл остава, отношенията в него не са регулирани добре и нека с тези изменения, които правим днес и на които се натъкваме – както забелязвате, корпоративни и други подводни възражения от лявата страна на залата, да направим така, че органът да бъде представителен, функциониращ, работещ и следващият министър, който и да е той, да разполага с един инструмент за изработването на държавната политика и за управлението на отрасъла. Благодаря за вниманието.

Националният браншови пчеларски съюз е юридическо лице и може да поема права и задължения. Подобни неща не могат да се възлагат на колективен орган към министъра. Алинея 1 противоречи на предложението на колегите за промяна в чл. 5, ал. 1. и те предлагат Съвет по пчеларство, който ще подпомага министъра в провеждането и осъществяването на държавна политика. Сега има някакво раздвоение и предлагат коренно различно нещо в чл. 6, ал. 1 – изготвянето и изпълнението на държавна политика. Как да оценим предложението, че Съветът ще участва в работата на работната група и комисиите? Може би председателят на Съвета, който е министърът, ще участва. Това наистина бяха досегашните права на

ал. 6?! Досега това беше задължение на Съюза, а Съветът не може да има такива правомощия. Уникален е текстът на ал. 8, по-скоро е комичен. Няма по-голямо доказателство, че досега

на НБПС, оставят сектора без реално участие във вземането и провеждането на политиките в сектора. Именно това е била целта на законодателя през 2003 г. и затова чрез специалния закон се дават специални правомощия на НБПС. Това досега беше единственият механизъм секторът да бъде чуван и да може да предлага вижданията си. Промяната в чл. 7

в сега действащия закон: „Чл. 7. Министерството на земеделието, храните и горите изготвя годишни национални програми в областта на пчеларството в съответствие с регламентите на Европейската общност.“ Ако Вие Ако Вие сте решили да напуснем Европейската общност, може би министърът на външните работи да дойде и да заяви това нещо, но как така ще отменим чл. 7 и това, което Ви изчетох. Отново правя предложение чл. 7 да остане в Закона. Той не противоречи на нищо от това, което Вие сте заложили – да унищожим сектор „Пчеларство“. Нека чл. 7 да остане! Благодаря за вниманието. Реплики? Не виждам. Изказване? Госпожо Бъчварова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Един толкова миролюбив закон – Закон за пчеларството, се превръща в трибуна на противопоставяне и смятам, че самият отрасъл няма нужда от него. Той имаше нужда от нов закон, но в края на краищата, както моите колеги казаха, се предложи една семпла промяна, като тази промяна не решава почти никакви проблеми, но създаде доста сериозни конфликти. Искам да се върна към предложението, което е свързано с функциите на Съвета. Значи, създава се Консултативен съвет по пчеларство и е факт, че досега той не съществуваше. Създаването на този съвет обаче е обърнато единствено в сферата на това, че министърът на земеделието ще определи кой участва в него и правилникът му за управление, но какви функции ще има този съвет – няма нито един ред.

функции имат и какви решения могат да приемат; Законът за розата, който беше приет преди две години – създаване на Консултативен съвет по розата, в който по същия начин са изписани функциите; Законът за тютюна и тютюневите изделия – даже нещата са малко по-усложнени и освен функциите, които са разписани, там има и прагове на представителство за национално представени браншови организации. Моите колеги са прави, че че нямаме Закон за браншовите организации и чрез промени в действащите закони се опитваме под някаква форма да направим представителство, което да взема решения в полза на един или друг бранш.

Друг е въпросът, че това са препоръчителни решения и едва ли имат своята задължителна сила, но в края на краищата са нещото, което създава предпоставка за консолидиране на всички представени в съответния сектор с решения, които могат да работят в полза на тях. Също така отмяната на чл. 6 не решава абсолютно нищо. Член 6 трябва да бъде приет най-малко за това, че Консултативният съвет трябва да има една, две или три функции, включително и становище по Пчеларската по Пчеларската програма. Тя е една от възможностите за подкрепа на сектора и може би е най-сериозната като финансов ресурс на фона на всички останали мерки, които има в Програмата за развитие на селските райони. Ако браншът няма възможност да се изкаже по Пчеларската програма, ми се струва, че наистина ще залитнем в положението, когато администрацията ще решава кое е добре за бранша и кое не, въпреки възраженията или въпреки проблемите, които могат да се появят по време на нейното прилагане. В заключение, наистина смятам, че функции на функции на Пчеларския съвет и на Консултативния съвет трябва да ги има в Закона, защото в противен случай, приемането само на Консултативен съвет е пожелателно и без абсолютно никаква цел. Отмяната на чл. 6 и 7 също буди

Валери Жаблянов. Гласували 107 народни представители: за 28, против 62, въздържали се 17. Предложението не е прието.

2, прието от Комисията. Гласували 103 народни представители: за 77, против 23, въздържали се 3. Предложението е прието. Госпожо Белова, заповядайте за Доклада. предложение от народните представители Бюрхан Абазов и Имрен Мехмедова. не се прилагат.“ По § 2 има предложение от народните представители Чавдар Велинов и Валери Жаблянов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4: „§ 4.

Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. (2) Собствениците или ползвателите на пчелини – лични стопанства, подават заявлението по ал. 1 чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса. такса. (3) Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряващо/осигуряваща безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. (4) Постоянните пчелини, намиращи се в горски територии, могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина. (5) За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 3 и 4 не се прилагат.“ По

в т. 3 накрая се добавя „или мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство“;

По § 5 има предложение от народните представители Бюрхан Абазов и Имрен Мехмедова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7: „§ 7.

По § 6 има предложение от народните представители Бюрхан Абазов и Имрен Мехмедова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В допълнителната разпоредба, в § 1 се създават т. 14 и 15: „14. „Временен пчелин“ е място, върху което временно се настаняват пчелни семейства за практикуване на подвижно пчеларство. „Пчелин – лично стопанство“ е пчелин, в който се отглеждат пчелни семейства с цел добив на пчелен мед и пчелни продукти за лична консумация, които не се предлагат на пазара.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вносителите на този Законопроект обявяват в мотивите си, че целта на Законопроекта е намаляване на административната тежест върху бизнеса и облекчаване на процедурите за земеделските производители. Това е вярно, тъй като по досега съществуващия ред пчеларите имаха две регистрации – една, която се правеше в кметствата, и една, която беше в областните дирекции „Земеделие и гори“, по Закона за ветеринарномедицинската дейност. С настоящия Законопроект вносителите премахват регистрацията в кметствата, като задължават всички пчелари да правят регистрация съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност в областните дирекции „Земеделие и гори“. Нашето предложение е свързано точно с духа на този законопроект – да намалим административната тежест върху дребните и малки земеделски производители. Всъщност нашето предложение, колеги, не отменя официалния ред на регистрация по общия ред, така, както се регистрират всички земеделски производители, а прави само една добавка: „Собствениците и ползватели на пчелини – лични стопанства, подават заявлението си за регистрация чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.“ Така че не променяме официалния ред. Добавката е само, че малките пчелари, които произвеждат мед за лично ползване, подават същия комплект документи не в областната дирекция „Земеделие и гори“ и чрез кмета те съответно стигат до същия адресат. Големите пчелари – тези, които имат по 100, 200 кошера, колеги, редовно ходят в областните дирекции. Те редовно участват в програмите за подпомагане както с национални средства, така и с европейски средства по Националната програма „Пчеларство“ и така нататък. Но малките пчелари – тези, които отглеждат по пет-шест кошера за лично ползване, те нито имат възможност, нито могат да ходят до областния град, който някъде е отдалечен на по 100 км от населените им места. Така че с настоящото предложение ние

Уважаеми колеги, отмяната на досегашния чл. 8, ал. 1, който се отнасяше до регистрацията на пчелини в кметствата, е сериозно отстъпление от идеята изобщо за специален закон. Именно тази регистрация на собственост, в изпълнение на чл. 1 от Закона за пчеларството, даваше правна сигурност на пчеларите. Трябва да сме наясно, че вместо да повишим тази правна сигурност, която им осигуряваше Законът, като я издигнем на едно по-високо ниво в общините, ние правим точно обратното. Всяка една регистрация на собственост – дали ще е имот, кола или нещо друго с ясна идентификация, дава правна сигурност. Затова и в Наказателния кодекс има раздел „Посегателство срещу собствеността като правен институт“. Досега всяко посегателство върху пчелин – дали от кражба, дали от умишлен пожар, дали от злонамерени действия, дали от отравяне, се квалифицираше като престъпление срещу собствеността. Последната практика на съда е именно в тази посока и имаше вероятност да стане постоянна и утвърдена. Това именно е накарало вносителят да предложи неговата отмяна в нарушение на самия чл. 1 от Закона за пчеларството. Така ще се решат евентуално възникналите спорове от отравяне и въведената индулгенция от Министерството на земеделието за отровителите в кавички – наречена Електронна система за оповестяване, която все още не работи. Предложеният текст обаче признава един факт – за досегашната незаконна регистрация на пчелините като животновъден обект. Досега такава законова делегация нямаше. Министерството на земеделието подкрепяше пчеларите да се регистрират по реда на чл. 137 въпреки явното нарушение. Сега този проблем се изчиства, но остава лошият привкус за действията на Министерството на земеделието, които са принуждавали досега пчеларите да се регистрират, без да имат това законово задължение и ако не го направят, ще търпят някои други санкции. Това основно е ставало по времето на управление на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. От Министерството не дават отговор на този въпрос, както и на факта, че освен животновъден обект обект по смисъла на § 33 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, имаме и животновъден обект по смисъла на Закона за животновъдството. Вместо обаче да се реши проблемът, както смята вносителят, се създава още по-голям хаос. В текста е неправилно използвана дефиницията „пчелно семейство“. Съгласно Делегиран регламент на Европейския съюз № 1366 имаме определение за пчелен кошер: „Пчелен кошер е жилището, заселено с пчелно семейство.“ Това определение има пряко действие и използваното понятие „пчелно семейство“ е в противоречие. Пчелните семейства се настаняват в пчелни кошери, а те съответно в определена територия – място. Това ще даде възможност в бъдеще да бъдат оспорени извършените регистрации като противоречащи на Делегирания регламент. Нека някой да обясни как се настаняват пчелни семейства в пчелини пчелини съгласно Закона за пчеларството. Пчелин е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване – правен нонсенс. Това единствено показва, че промените в Закона се правят заради някои други цели, несвързани с интересите на пчеларството, а по-скоро да обслужват сегашни или бъдещи корупционни практики. на § 4, който става § 6. Това е поредното доказателство, че издадените досега две разрешителни за развъдна дейност имат проблеми. В този смисъл Националният браншови пчеларски съюз е подтиквал изказ за отмяна и че те не могат да бъдат издадени по реда на Регламент 2010/20, отнасящ се до съдържанието на развъдните програми, но за едри животни и свине. По отношение на § 5, който става § 7. Уважаеми колеги, какво означава „временно“? За колко време? Досегашната практика да виждаме ремаркета и фургони с разположени на тях кошери ще продължи ли? А защо те не са място за настаняване? Това означава ли, че те вече са забранени? Какво означава клишето „практикуване“ и как това се отнася до определението за подвижно пчеларство в Делегирания регламент: „Подвижно пчеларство е придвижването и временно настаняване на пчелни семейства в близост до медоносна растителност за ползването като пчелна паша и за опрашването на ентомофилни култури и диви растения.“ Новият текст задължава на място, а не в близост. Е, ако няма място, какво правим? Ще оставим ентомофилните растения без опрашване?! Поредна недомислица. Благодаря за вниманието. Не виждам желаещи. Госпожо Бъчварова, заповядайте за изказване. Пак напомням за маските, ако обичате. Моля, народните представители да се не обаждат от място в нарушение на чл. 155, ал. 2. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя своето изказване върху § 3, където всъщност е основата на промяната на Закона, тоест намаляване на административната тежест, като се премахва регистрацията – за мен това не е регистрация, а по-скоро уведомление към кмета – и се заменя с регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За нас е абсолютно невъзможно да говорим за намаляване на административната тежест, особено за малките стопанства. Защо? Защото през месец февруари 2020 г. приехме промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и в този закон приехме какво са лични стопанства и изискванията за тяхната регистрация. Там се казва, че малките стопанства трябва да дадат заявление към кмета или кметския наместник. Какъв ред следва?

След като отидат на оглед в съответното населено място, в рамките на 14 дни те ще мислят дали всичко е наред. Ако решат, че всичко е наред, върви процедурата, в срок от два или три месеца те дават разрешение, но ако имат претенции – тоест няма ограда или нещо пето, шесто правят предписания, предписания, отново ходят съответно в кметството или в съответното населено място, където са пчелините, и едва след това издават разрешение, като на издаденото удостоверение има номер, ветеринарна регистрация, постоянен адрес, вид и брой животни, обекти и така Обяснете ми как пчелари с едно-две пчелни семейства трябва да минат цялата тази процедура, за да могат да си регистрират пчелините като лични стопанства? Отделно от това „лично стопанство“ е дефинирано като нещо, което задоволява собствени нужди, това си е правилно. Обаче колко пчелни семейства задоволяват едно домакинство? Дали две, три, пет, шест – как ще ги определим? Такова определение няма в предложения текст в Допълнителните Допълнителните разпоредби в определението за лично стопанство. От тази гледна точка ние не приемаме, че всички пчелни семейства трябва да се регистрират по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това ще създаде предпоставка голяма част от малките стопанства въобще да не се регистрират, от което и България ще изгуби. Защо ще изгуби? Защото България на на базата на това колко пчелари има, колко пчелни семейства, защитава средствата си пред Европейската комисия за финансовия ресурс на Програмата за пчеларство. Ако Вие се изправите в края на годината не с 13 хиляди домакинства и големи стопанства, а с 5 или 6 регистрирани, това означава, че програмата от Европейския съюз ще бъде финансово намалена два пъти. Не следва да се правят експерименти и да се поставя под общ знаменател всичко това, което в личните стопанства има, да бъде вкарано в Закон, който няма да работи и който ще създаде много повече проблеми самите пчелари. Те ще продължат дейността си, но нито Министерството, нито някой ще има представа за какво става въпрос като брой и съответно като производство на пчелен мед. Затова този ред, който се предлага, ние не го приемаме и считаме, че трябва да се търси друга процедура, а единствената е в кметството да се води един списък на пчеларите и той да бъде достатъчно основание, за да се знаят тези, които произвеждат мед. Благодаря. Не виждам желаещи. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване:

Предложение от народните представители Мария Белова и Ирена Димова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде подразделение „Заключителни разпоредби“. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. § 9: „§ 9. В Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. ...), в Заключителните разпоредби § 70 се отменя.“ Предложение от народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Бюрхан Абазов и Имрен Мехмедова.

18 – 21: „(18) В срок до 25 юли държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите предоставят на областните дирекции „Земеделие“

комисията по ал. 1 определя имотите – полски пътища, които да осигуряват достъп до съответните поземлени имоти в горски територии за извършване на дейностите по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и писмено уведомява за това съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите. Определените полски пътища не се включват в искането до общинския съвет и в заповедта по ал. 16. 16. (20) Лицата, които ползват имотите – полски пътища по ал. 19, са длъжни за своя сметка да отстранят всички повреди на имотите, настъпили в резултат на дейността им. (21) Средствата, събрани по реда на ал. 16, както и от наложените глоби и имуществени санкции по чл. 38, ал. 2 и 3, постъпили по сметка на общината, се разходват по заповед на кмета на общината за трасиране и поддържане на полските пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски имоти, общинска собственост.“

„1. въвеждат директиви на Европейския съюз относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;“. 2. В чл. 17: а) в ал. 2 след думите „Добит в България“/„Продукт от България“ се добавя „може да“; б) алинея 3 се изменя така: „(3) Обозначението „Продукт от България“ или обозначения със същия или сходен смисъл могат да се поставят върху храни при спазване при спазване на условията по член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269/1 от 10 октомври 2013 в) в ал. 4 думите „произведена на територията на“ се заменят със „с произход от“. 3. Член 81 се изменя така: „Чл. 81. (1) Министерският съвет издава наредба за хранителните добавки, въвеждаща правото на Европейския съюз относно: 1. хранителните вещества (витамините и минералите), които могат да се влагат при производството на хранителни добавки; 2. веществата с хранителен или физиологичен ефект, които които могат да се влагат при производството на хранителни добавки; 3. критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки; 4. информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на хранителни добавки; добавки; 5. растенията и частите от растения, които не могат да се влагат в хранителни добавки; 6. веществата, които не могат да се влагат в хранителни добавки. (2) Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на земеделието, храните и горите и след съгласуване с министъра на младежта и спорта издава наредба

Откривам разискванията по наименованието на раздела „Заключителни разпоредби“, както и по текстовете на новите параграфи 9, 10 и 11, и неподкрепеното предложение на народния представител Александър Сабанов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

да разясня какво правим с тези текстове. Тези текстове решават един дългогодишен конфликт между земеделците и хората, които добиват дървесина в териториите на горите, които, когато няма път, разбира се, минават през селскостопанските ниви, унищожават селскостопанско имущество и селскостопанска продукция и почти винаги всяка година във всяко едно землище има поне два-три конфликта между тези две страни. Искам да кажа от тази трибуна, че и двете страни са прави, тъй като знаем, че общините отдават под наем тези полски пътища, по които трябва да минават хората, които стопанисват гората, тоест, които добиват дървесина. От друга страна, и двете страни и двете страни сами по себе си са в правото си. С текстовете, които предлагаме, всъщност държавните предприятия, които управляват горите в Република България, ще дават точно и ясно кои пътища ще бъдат ползвани в селскостопанските имоти, за да се избегне този конфликт. Другата част от това предложение е кметовете, които получават чрез общинските си съвети суми като рента за полските пътища, които по принцип са общински, да използват сумите за почистване, за трасиране и за поддръжка на тези пътища, защото в момента много от пътищата са са обрасли от поясите, които се разширяват, съответно пътят влиза в земеделската нива на даден стопанин, което създава проблеми. Много години от началото на демокрацията това нещо не е предвидено и не не са положени усилия за изчистване на този проблем и мисля, че Комисията по земеделието с общи усилия направи това, тъй като, пак казвам, предложение има и от други народни представители от други политически сили. Относно второто предложение, което съм направил в Закона за опазване на селскостопанското имущество, мисля, че не е коректно от групата на БСП, след като се изкоментира цялото това нещо и в медийното пространство, включително и господин Белев като проводник на на тази, да не кажа – фалшива новина, в крайна сметка, ако се замислите и се зачетете като народни представители, възможността, която даваше и която дава в момента Законът за опазване на селскостопанското имущество от 1995 г. досега не е променян. От 1995 г., по думите на господин Белев, по 300 хил. куб. м дървета се секат в земеделски земи, защото става въпрос за сечта на дърветата в земеделски земи. По 300 хиляди кубика се секат и в момента и това ще продължи, тъй като Комисията не подкрепи предложението. Ще продължи сечта на тези дървета в земеделски земи. Предложението, което направих, е точно обратното – да се спре, да не се дава възможност на кмета в по-големи територии от един декар да разрешава голям брой дървета да бъдат изсичани. Но въпреки това и в тази връзка и затова, че не е подкрепено от Комисията, го оттеглям, за да няма допълнителни излияния от хора, които дори не са си направили труда да прочетат какво точно съм предложил. Благодаря.

Благодаря господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Сабанов! Аз ще взема отношение по чл. 32, по който Вие ни обвинихте, ни обвинихте, че не знаем, че не сме чели, че говорим някакви глупости. Но аз ще Ви цитирам становището на Министерството на земеделието, не мое становище или на някой от колегите, а становището на Министерството на земеделието по Вашия въпрос да видим те как са Ви разбрали. Вижте какво пише там: „С направеното предложение отпада всякакво ограничение за отсичане на дървета в земеделски земи, независимо от площта и броя на дърветата.“ РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Вижте, Вие го оттеглихте, аз много добре чух, но вие обвинихте, че ние не знаем, че правим някаква едва ли не атака срещу Вас. Това е становище на Министерството на земеделието. Аз съм длъжен от тази трибуна все пак да защитя и Министерството в случая. Хайде, оставете ни нас, но Министерството – явно и те не са Ви разбрали. Нека още едно изречение да прочета: „Няма мотиви каква е целта на нормата и какви са дългосрочните последици, както и оценка на въздействието. Това е в противовес на усилията на Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите за правилното стопанисване на горите без значение от вида територия. Стопанисването предполага включването им в горски територии с цел прилагане на нормите за планиране и устойчиво развитие, приложени в Закона за горите. Същото е в съответствие с целите на Европейския съюз за устойчиво горско планиране и в светлината на обявената през предходната година Зелена сделка в рамките на Съюза.“ Благодаря за вниманието. Благодаря. Друга реплика има ли? Няма. Дуплика – господин Сабанов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, много се радвам, че изчетохте всъщност становището на Министерството на земеделието. Министерството на земеделието взе това становище в последната минута преди Комисията,

беше шефът на Изпълнителната агенция по горите. Тук не става въпрос за гори. Само че ако толкова е компетентно и толкова мислят от Министерството на земеделието през последните 26 години,

то продължава порочната практика да бъдат изсичани големи масиви гори в земеделски земи. Защото по сега действащия Закон, пак казвам, кметът, ако реши да отсече общинската гора, която се намира в селскостопанска територия, той трябва да подаде заявление до своя подчинен – директорът на Общинската служба „Земеделие“, която е в общината, на дирекция „Земеделие“ в общината. Дали той ще му откаже? Разбира се, че не.

поне да спрат незаконната сеч в регионите, в които сегашната министърка, разбира се, като министър вече втора година,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Първо, искам да поздравя колегата Сабанов, че оттегли това предложение и преставам да го коментирам. Относно нашето предложение. Уважаеми колеги, напоследък възникват често конфликти, които са породени от две паралелни действия на две институции, които са под една шапка – шапката на Министерството на земеделието и горите. Нелепо е двете институции в своите си действия, в своите си процедури да пораждат проблеми между хората, при условие че са под една шапка и ние не можем да ги разрешим. А именно, знаете, това е смисълът на законодателството да разрешава обществени отношения, които възникват в хода на работата. Нашето предложение е много сходно с това на колегите. От една страна, областните дирекции „Земеделие и гори“ и общинските служби „Земеделие и гори“ правят масиви за ползване за всяка стопанска година. От друга страна, държавните ни горски предприятия правят търгове за сеч на определените участъци, които са залегнали в лесоустройствения проект на съответната община, в резултат на което двете страни се сдобиват с документ – едните имат право да секат в определения участък спечелен на търг, а другите имат правото да работят полските пътища, тъй като са сключили договор с общината и са платили на общината. В един момент и двете страни са прави, но този, който работи към горското предприятие, той трябва да мине през тази нива, за да стигне до горския участък, който ще се сече. Между другото, идеята не е само за тези фирми, които секат. Държавните горски предприятия, нашите предприятия, които извършват определени дейности в горите, също нямат възможност и достъп до собствените си гори. Така че това предложение решава и този казус за държавните горски предприятия. Как може да се реши въпросът? Нашето предложение казва така: когато се правят масивите за ползване за всяка стопанска година, задължително присъства предприятие, дава становище поне един полски път, който обслужва участъка, който ще се сече през тази година, да не се включва към договорите на общината и да се отдава под наем, за да има достъп горското предприятие и този, който е спечелил търга за сеч. По този начин този конфликт ще се реши и веднъж завинаги ще се сложи край, защото животът ни показва, че те влизат в много лют спор, някой път стигат и до саморазправа. С това предложение за усъвършенстване на двете успоредни процедури в Министерството на земеделието и горите ние смятаме, че ще решим този конфликт, така че всеки спокойно може да си работи – и земеделският производител масивите си, и този, който е спечелил участъка на търг за сечта. Мисля, че е полезно и за двете страни. Моля колегите да подкрепят това предложение. Благодаря. Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Заключителни разпоредби“, както и текстовете на новите параграфи 9, 10 и 11 по редакция на Комисията. Гласували

бб) в т. 2 накрая се добавя „или справка с индивидуализиращите данни на имотите и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“; вв) създава се нова т. 4: т. 4: „4. документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“; в) в ал. 6 се създава т. 5:

в ал. 13 се създава т. 5: „5. по електронен път и без да заплаща такса актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността от техническите служби на общините, службите по геодезия, картография и кадастър и общинските служби по земеделие.“

Комисията предлага да се създаде § 13: „§ 13. Средствата, постъпили до 24 юни 2016 г. включително по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, представляващи остатък от приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг съгласно Закона за ограничаване изменението на климата, се разходват с акт на Министерския съвет за дейности или разплащане на

Моля, народните представители да си поставят маските.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

и то не писмено, а на крак в Комисията се правят предложения, които нито са обосновани, нито са мотивирани, нито пък вземат предвид възможността такива решения да оказват влияние върху националната сигурност на държавата. Защото, когато говорим за язовир „Овчарица“, говорим за един язовир, който е в системата на НЕК, който служи преди всичко за нуждите на НЕК и за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ като охладител, без който „ТЕЦ Марица изток 2“ няма как да функционира. Той е част от системата за отводняване и за предотвратяване на наводненията в „Мини Марица изток“, които пък са част от критичната инфраструктура на България. И когато такива предложения се правят по този начин, първо, се избягва възможността всички аргументи, които са против такова предложение, да бъдат изказани, и, второ, се създава впечатление за някакви интереси, които се защитават по някакъв непрозрачен начин. Затова много моля тези, които са внесли това нещо, или да го оттеглят, или народните представители да не го подкрепят, защото в крайна сметка говорим за енергетика, говорим за сигурност, говорим за това, че ще правим всичко възможно и мините, и централите в „ТЕЦ Марица изток“ да функционират максимално дълго, в същото време нанасяме удар върху цялата система. Допълнително към това, този язовир е собственост на НЕК. НЕК е държавно предприятие, но то е търговско предприятие и всякаква собственост, която се прехвърля отнякъде другаде – от търговското предприятие към други ведомства, би трябвало да бъде свързано със съответното обезщетение по стойност, която този язовир предоставя. Защото, освен всичко друго, нека не забравяме и финансовото състояние на НЕК, нека да не забравяме, че неговите активи са включени като залог и като гаранция за кредити, които са теглени, и всяко едно такова отнемане на имущество от НЕК води до намаляване на неговата кредитоспособност и доверието в кредиторите. Допълнително, аз по-скоро бих могъл да се съглася примерно, по този начин на крак бяхте внесли едно предложение АПИ да върне парите на НЕК за „Цанков камък“ – тунела и пътя, само че такова нещо не се предлага. Още един път призовавам: не подкрепяйте това предложение, защото си си играем с електроенергийната сигурност на държавата, оттук и с нейната национална сигурност. Колкото до предложението за парите, които са постъпили – това е последното предложение, което беше направено и което също е прието, за създаване на нов параграф искам да Ви кажа, че за пореден път създаваме предпоставка Министерският съвет с постановление да харчи пари. Не знам дали това е най-добрият начин да се харчи публичният ресурс, не знам дали това е начинът, по който ние точно в края на това Народно събрание трябва да дадем картбланш на Министерския съвет, и по-точно на министър-председателя, разбира се, отново да харчи пари с постановление, без контрол, без съответните процедури – ето така, защото е решил, че на тези ще им помогне, на онези, понеже не му харесват, няма да им помогне. Няма да им разплати дейностите на тези, на другите ще им разплати, защото са му по-симпатични. Това не е начин на функциониране на държавата и ми се струва, че това предложение също не трябва да бъде прието. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Ерменков, направо ме учудихте. Съборихте ме с това, което казахте от тази трибуна. Май не сте чували за Постановление № 181 на Министерския съвет, където с редицата обекти от национална сигурност са изредени каналчета, канали, помпени станции – абсолютно всичко, което обслужва „ТЕЦ Марица изток“, и единствено е забравен да бъде включен като приоритетен обект „Овчарица“. Не сте чели това постановление, съжалявам. Съжалявам и за белите Ви коси, но не мога да не кажа, че грешните Ви усти от тази трибуна изричат абсолютни лъжи.

от частна държавна собственост този язовир да бъде качен в по-горна категория, да бъде качен в Приложение 1 и да се появи като петдесет и публична държавна собственост, вдигайки му категорията. И как ще ми обясните това, че другите водностопански обекти до останалите 53 язовира са длъжни да подават вода по един милион кубика средно на месец – на годишна база около 12 милиона кубика, да бъдат прехвърлени през „Копринка“ в този списък, в това Приложение 1, да бъдат прехвърлени през „Жребчево“, да бъдат прехвърлени през каналите на Тунджа и през две помпени станции, и през още 75 км канал, да стигнат до язовир „Овчарица“, който е частна държавна собственост към този момент? И ние искаме да вдигнем топката на този язовир и той да стане елемент от националната сигурност на държавата, както и Вие казахте, защото всичко останало покрай него е елемент на националната сигурност. Няма никакви други идеи по това нещо. Може би тези идеи са само във Вашите глави. И още нещо ще Ви кажа. нещо ще Ви кажа. Аз долу-горе разбирам къде е проблемът, господин Ерменков, но нека да не го замотаваме тук и да кажем на колегите народни представители за какво става въпрос. Аз съм си направил проверка и може да се окаже, че този язовир частна държавна собственост, включен в активите на НЕК, май е заложен, май е ипотекиран от дружеството, и когато се вдигне в по-висока категория на публична държавна собственост, може ли да стане така, че някой път, ако взискателят, кредиторът поиска, да бъде възмезден, тоест държавата да се наложи да дава пари да го откупи, за да не го вземе някой друг? Но вдигайки го в тази категория, тази хипотеза отпада. Да, това е истината, господи Ерменков. И пак Ви казвам, всичко друго е плод на Вашето въображение, защото давайки вода на този охладител, ние гарантираме националната сигурност. Защото искайки тези един милион кубика на месец, ние пращаме в този радиатор, който го няма отразен в Постановление № 181 на Министерския съвет за приоритетни обекти от 2009 г., г., гарантираме националната сигурност, гарантираме му и водното ниво на съответна точка и кота, за да може той да бъде истински охладител и в него също така помпените съоръжения да прехвърлят и излишни водни маси от отводняването на рудниците.

монопол върху Девинското находище и районите на девинските минерални извори в обслужване на частни интереси.

Това, на което искам да обърна внимание, е, че благодаря за загрижеността, която проявявате към язовир „Овчарица“ днес, в навечерието на изборите. Слава богу, че в течение на над 70 години, хайде, не са 70, 60 години, откакто са изградени тези централи, понеже този язовир не е бил включен в онзи списък, за който Вие твърдите – там е имало голям риск да се случи нещо, пък то не се е случило. Вижте, този язовир е собственост на НЕК. Аз също Ви обясних, че да, той е част от активите на НЕК, които са заложени при кредитиране и така нататък, но трябва да слушате внимателно какво говоря оттук. Преди това го казах, не сега – понеже Вие го искате, погледнете стенограмата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Той не го отрече, той го потвърди също. Това, че е заложен, е въпрос на търговска политика на НЕК, на БЕХ и не виждам основание по какъв начин може да се национализира частна държавна собственост, която Вие предлагате да стане публична държавна собственост, без съответните компенсации. Затова Ви казах, вземам Ви реплика, за да мога да Ви дам възможност още малко да се поупражнявате на теми, които не разбирате, и да правите инсинуации... по неща, които нямат нищо общо с икономика, нямат нищо общо с енергетика, нямат нищо общо с енергийна политика. Все си мисля, още един път, че в навечерието на изборите за пореден път правим изменения, които най-малкото не искам да казвам, че намирисват на лобизъм, но са странни, а начинът, по който бяха направени – между първо и второ четене, въобще не говори за загриженост към язовир „Овчарица“, а говори за някакви други интереси. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Апостолов, аз мисля, че трябва да обясните на колегите народни представители, че всъщност на практика така наречената търговска политика от страна на НЕК практически ощетява държавния интерес и е в разрез с държавния интерес. Защото аз не мога да разбера откъде идва съпротивата за това един имот, който е частна държавна собственост, който на всичкото отгоре при така наречената – защото това за мен не е търговска политика, а е заложен и може да бъде загубен от страна на държавата при изпълнение от страна на кредитора, в полза на който е заложен този имот. На практика вместо държавата да защити собствеността си с едно такова решение, тя с лека ръка ще подари този язовир на едно частно лице и едва тогава ще върви по пътя евентуално, пак казвам, на отчуждаване, евентуално, с всички, разбира се, елементи, които тази процедура е описана в Закона за държавната собственост, когато се отчуждават обекти за важни държавни нужди, тоест с всички тежести и трудности на тази процедура. Така че е добре да разясните в по-голяма степен на колегите народни представители каква е опасността. За мен лично е много интересно дали на базата на този дебат

търговски дружества от системата на енергетиката, които с лека ръка подаряват язовири – част от електроенергийната система на страната, и то от критичната инфраструктура, на частни лица. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев. Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Апостолов, Вие твърдите, че ние не четем, да сме чели Постановление № 181. Ето го Постановление № 181, но да видим какво пише в него. Първо, в него пише, че определя стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Но вижте какво пише в

отбраната. Там не пише, че Йордан Апостолов се е сетил, че язовир „Овчарица“ от 2009 г. не е бил включен. Излиза така, че Вие сте над тези институции

Къде са становищата на Министерството на енергетиката, на Министерството на земеделието, на „Напоителни системи“, защото те също са елемент на националната сигурност? Вижте какво пише в списъка на Стратегически обекти и дейности от значение: „III. Сектор „Водни ресурси“. 1. Стратегически дейности – осигуряване на питейна вода, контрол на количеството на водни запаси, мониторинг на качеството на водата.“ Тоест къде е оценката на въздействието? Изведнъж Йордан Апостолов е над тези институции. Може би това, което и колегите казаха, има друг подтекст, защото, ако четем Вашите мотиви, Вие сте записали там, че язовир „Овчарица“ освен за технологични нужди – охлаждане на „ТЕЦ Марица изток 2“, се използва и за аквакултури съгласно разрешителни. Дали няма някакъв друг подтекст на Вашето предложение? На тези въпроси отговорете. Благодаря. Благодаря. Дуплика? Заповядайте, господин Апостолов. Уважаеми колеги, не се въздържате. Въздържайте се, бъдете по-смирени, идват сложни времена за Вас! Първо да Ви кажа, че това мое предложение Първо да Ви кажа, че това мое предложение е направено в Закона за рибарството и аквакултурите, но той не е гледан, затова се премести в Закона за пчеларството. Така че няма кой знае каква драма с това нещо. И отново искам да Ви кажа, че няма никакъв подтекст в това предложение – няма значение какво се гледало, какви аквакултури, дали някой имал садки. Това са съвсем други работи, това нещо аз нямам нищо общо, нито някой от моите колеги развъжда жаби и маймуни. Така че отново искам да декларирам от тази трибуна, че няма никакви задкулисни интереси. Интересите са единствено и само във Вашите глави.

Уважаеми господин Председател, напомням на Вас и на всички в залата, че всъщност гледаме Закон за пчеларството, тъй като дебатите се изместиха на тема „Енергетика“, „Собственост“, „Рибарство“ и квалификации – различни. Като член на Комисията по земеделието и храните и гледайки един земеделски закон – за пчеларството, искам да взема отношение към нещата, които са предложени в този законопроект, в този параграф, свързани със земеделието. Да, в този предложен параграф има полезни неща за българското земеделие. За първи път се въвежда ред – различен, отделен от общия ред, по процедурата за разрешение за водоползване. Този специален ред за земеделците, които имат облекчен режим, къси срокове и още ред предимства, които, когато подадат заявления за разрешение за водоползване, могат да се възползват от това. И предвид миналогодишните суши, мисля, че е полезно земеделците да имат такъв преференциален ред, когато става въпрос за сложната и дълга процедура за разрешение за водоползване. По отношение на т. 6, по която вървят дебатите и на която се обръща особено внимание, а не на земеделските точки. Едно е ясно, колеги, че продължава традицията много важни закони, които касаят собственост, енергетика, национална сигурност, да се предлагат на място в комисия от депутат – не от министерство, не от парламентарна група, в резултат на което виждате какви дебати възникнаха тук и по което явно няма консенсус. Против съм този прийом да продължава в това Народно събрание, защото по този начин няма становища на министерствата, няма становища на компетентните органи. В закон, забележете, в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството се предлага язовир да се включи в Приложение № 1 към съответния закон, сиреч да се промени собствеността му от държавна частна в държавна публична, с всички последствия, които влачи това нещо. това нещо. Предвид дебатите, които са разнопосочни – виждам, че няма консенсус, и предвид опорочената процедура за предлагането на тази точка,

Друга реплика? Не виждам желаещи. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Абазов, ние от БСП също подкрепяме земеделските производители, но отново начинът, по който се прави...

това, което искам да Ви репликирам, е, че няма как колега да прави такива важни предложения в основен закон – Закона за водите, въпреки подкрепата за земеделските производители. Има начин, колеги, по който това нещо трябва да стане. Първо трябва да има становище на Министерството на земеделието, храните и горите, оценка на въздействието – Вие знаете много добре, защото Законът за водите е основен закон. Тук тези предложения може би нарушават водната директива. Знаете, на 7 юли миналата година стартира одит на Сметната палата в страните членки относно използването на питейната вода, на водните ресурси в земеделието,

този начин няма как колега с едно предложение между първо и второ четене да прави промени в Закона за водите. Има си ред – трябва да мине през Министерския съвет, съгласувателна процедура, няма как ние да надупчим земята. Това има отношение към водната директива. Нарушаваме и българското, и европейското законодателство.

Уважаеми господин Абазов, напълно съм съгласна, че предложението на господин Иванов

добре и са крайно необходими за земеделските производители. Да, факт е, че в предложението, в последната точка е включена тема, по която ние, като Земеделска комисия, не сме компетентни да вземем решение. Но ще помоля и Вас, и колегите от БСП да не влагате толкова драматизъм в начина, по който бяха внесени предложенията между първо и второ гласуване. Да, има такава практика, да, коментирали сме, че трябва да я избягваме, но имаме, господин Георгиев, много

Благодаря, госпожо Белова. Друга реплика? Не виждам желаещи. Господин Абазов, ще ползвате ли дуплика или не? Не, добре. Други изказвания? Заповядайте, господин Аталай.

Интересното е, че колегите, които излязоха на трибуната, се опитват да обяснят защо, за какво в Закона за пчеларството предлагат изменение и допълнение на Закона за водите, което засяга едно енергийно предприятие. Дотук колегите обясниха, че няма как без становище на Министерството на енергетиката да се промени статутът на един язовир, който се ползва за охлаждане на държавната ТЕЦ 2. Освен че е за охлаждане, колеги, това е една голяма система. Министърът Министърът я е посетил на място, запознал се е с цялостната система и в момента се учудвам за какво спорим тук?! Спорът, колеги, е за следното – оказа се, че след четири години доживяхме партньори на ГЕРБ от тази трибуна да се обърнат към прокуратурата и да кажат: колеги, влезте в БЕХ, влезте в НЕК, там нещо става,

Опитвате се да навлезете в системата на енергетиката и заради едни риби да провалите цялостната система! Вече 60 години тази енергийна система работи с този язовир! Много Ви моля, ако на Вас Ви липсва координация…

ще коригираме грешката, спокойно. Освободете трибуната. Казах Ви да освободите трибуната. Не нарушавайте реда в залата, ако обичате. Освободете трибуната!

Налагам порицание на господин Кълков от парламентарната група на ДПС. Вече казах за какво – чл. 155, ал. 2. Господин Аталай, ако обичате, не нарушавайте реда на заседанието. Господин Аталай, по силата на чл. 161, т. 2 Ви отстранявам от едно заседание! Ако обичате, напуснете трибуната. Ако може да изместите господин Аталай, заповядайте – трибуната е Ваша. Господин Аталай, освободете, ако обичате, трибуната!

Обявявам прекъсване за 30 минути, за който период господин Аталай, ако обича, да напусне залата. (Силен шум и